Idemo na sljedeću točku - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru državne granice, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,

Hvala lijepo gospodine predsjedavajući, štovane dame i gospodo zastupnici. Pred vama je Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o nadzoru državne granice. Hrvatski sabor je Zakon o nadzoru državne granice donio 2003. godine i počeo se primjenjivati 7. studenog 2003. godine. U praktičnoj primjeni zakona uočeni su određeni nedostaci kako sadržajni, tako i normativni koji su ovim prijedlogom zakona nastoje otkloniti. Međutim, u tih nekoliko godina od donošenja i primjene ovoga zakona, Ministarstvo unutarnjih poslova je obavilo niz drugih aktivnosti kojima se kompletan sustav integriranog upravljanja i nadziranja granice usklađuje sa europskim standardima. U proteklih nekoliko godina u MUP-u se intenzivno radilo na poboljšavanju i dostizanju standarda Europske unije, posebno na području preuzimanja kontrole buduće vanjske granice Europske unije koja će biti jedna od najdužih u Europi. Donesen je cijeli niz zakona i podzakonskih akata usklađenih s europskom pravnom stečevinom te je potpisano više bilateralnih sporazuma u cilju unaprjeđenja poslova iz područja koji se odnose na pravdu, slobodu i sigurnost. Također je ispunjeno i zadnje mjerilo za poglavlje 24. – Pravda, sloboda i sigurnost, odnosno izrađen je ažurirani akcijski plan integriranog upravljanja granicama RH. Vlada Republike Hrvatske usvojila je 10. travnja ove godine pregovaračko stajalište Republike Hrvatske o pristupanju Europskoj uniji za poglavlje 24. te isto predano Europskoj komisiji. U ožujku prošle godine donesen je Schengenski akcijski plan, 12. lipnja 2008. godine Vlada je prihvatila izvješće o provedbi Schengenskog akcijskog plana koji jasno određuje obveze svih nadležnih institucija u pripremi za punu implementaciju schengenskih standarda. Jedan dio se mora ispuniti do dana ulaska u Europsku uniju dok se jedan dio aktivnosti provodi nakon ulaska u Europsku uniju, spajanje na schengenski informacijski sustav i uspostava sirene ureda za za razmjenu podataka. Dakle, od donošenja zakona je Ministarstvo unutarnjih poslova zaista napravilo još jedan dodatan opsežan posao, imamo sve bolje rezultate u nadzoru granice, što se može vidjeti i iz broja nelegalnih prelazaka preko državne granice koji je u padu svake godine i značajno manji broj ilegalnih prelazaka imamo ove godine u odnosu na recimo 2000. ili 2001. godinu i taj trend pada je svake godine sve bolji što sigurno doprinosi tome da Hrvatska je sve spremnija i štititi svoje granice koje će ulaskom Republike Hrvatske biti vanjske granice Europske unije. Dakle, ovaj zakon, odnosno zakon o izmjenama i dopunama zakona je još jedna normativna aktivnost da ispravimo i popravimo ona rješenja iz zakona koja se u praksi nisu pokazala dobra ili su bila nedostatna i da još dodatno uskladimo ovaj zakon sa europskom pravnom stečevinom. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbori? Zakonodavstvo? Integracije? Pomorsto, promet i veze? Unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Tomislav Čuljak. Izvolite. Potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. Sukladno prihvaćenim obvezama usklađivanja nacionalnog zakonodavstva standardima Europske unije i planiranim obvezama i rokovima iz Nacionalnog programa Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji proizašla je obveza izrade Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru državne granice. o nadzoru državne granice. Radi potpunog usklađivanja s odredbama uredbe Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije od 15. ožujka 2006. godine tzv. Schengenskim kodeksom o granicama. U članku 1. predviđeno je i dodana je odredba 3.a kojom se pojašnjava primjena Schengenskog provedbenog sporazuma u Republici Hrvatskoj. naime, stručnjaci u Europskoj uniji ukazali su da se u pojedinim odredbama važećeg Zakona o nadzoru državne granice, članak 3., 8., 9. i 17. da se pogrešno koristi izričaj nakon stupanja na snagu Schengenskog provedbenog sporazuma. Budući da je navedeni sporazum već na snazi ali još se ne primjenjuje u Republici Hrvatskoj kao i daj e potrebno iznaći izričaj kojim će se utvrditi postojanje dvije faze usklađivanja s odredbama Schengenskog provedbenog sporazuma. Naime za Schengenski provedbeni sporazum postavlja zajednička pravila primjerice za vize, obavljanje granične kontrole na vanjskim granicama, pravosudnu suradnju te za policijsku i carinsku suradnju, a kako bi se unutar područja zemalja potpisnica članica EU omogućila sloboda kretanja osoba. S tim u svezi uspostavlja se složeni informacijski sustav tzv. schengenski informacijski sustav radi razmjene podataka o identitetu određenih osoba, roba i stvari. Primjena sporazuma provoditi će se u dvije faze. Danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju početi će se primjenjivati Schengenski provedbeni sporazum osim odredaba koje se odnose na jedinstvene vize i Schengenski informacijski sustav, to je prva faza. Po ispunjavanju potrebnih pretpostavki i uvjeta za potpunu primjenu Schengenskog provedbenog sporazuma Europski parlament i Vijeće Europske unije donose odluku o ukidanju granične kontrole na unutarnjim granicama te se od tog trenutka Schengenski provedbeni sporazum primjenjuje u potpunosti i to je druga faza sporazuma. Usklađenje se odnosi na niz odredbi od kojih ću naglasiti tek nekoliko najbitnijih odredbi. Propisan je izuzetak od obveza prelaska državne granice od početka primjene Schengenskog provedbenog sporazuma u Republici hrvatskoj, tj. vanjske granice na graničnom prijelazu zatim za određene vrste plovila propisana je iznimka od obveze uplovljavanja ili isplovljavanja iz luke na teritoriju Republike Hrvatske koja je granični prijelaz te obveze podvrgavanja graničnoj kontroli za pojedine vrste plovila. Propisan je i način obavljanja granične kontrole i nad kojim osobama se obavlja osnovna, a nad kojim temeljita granična kontrola. Propisano je obavljanje granične kontrole nad određenim osobama uključujući i maloljetnike i dnevne migrante. Propisana je obveza nadležnog tijela da u postupku izdavanja lokacijske dozvole i drugih potrebnih odobrenja za građevine u prostoru od 100 metara od granične crte pribavi prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova. Propisano je i u kojim slučajevima za cestovne komunikacije i putovi koji nisu u funkciji graničnog prometa propisano je Opisane izmjene i dopune Zakona o nadzoru državne granice predložene su radi potpunog usklađivanja s odredbama schengenskog kodeksa o granicama, a radi ispunjavanja jednog od uvjeta iz poglavlja 24 – Pravda, sloboda i sigurnost u procesu pridruživanja Radi ostvarenja strateškog cilja Republike Hrvatske ka punopravnom članstvu u Europskoj uniji odnosno dostizanje europskih standarda tijekom proteklih nekoliko godina provode se intenzivne aktivnosti na području upravljanja državnom granicom koje su rezultirale značajnim postignućima na svim područjima relevantnim za graničnu policiju. Tako je temeljem izrađenih strateških dokumenata koje je usvojila Vlada Republike Hrvatske strategija integriranog upravljanja granicom sa pripadajućim akcijskim planom potpuno izmijenjen zakonodavni okvir u području rada granične policije. Kontinuirano se obavlja kadrovsko popunjavanje i obuka. Programi i obuke se stalno usklađuju sa programima obuke za graničnu policiju zemalja članica EU. Provodi se i kontinuirano opremanje najmodernijom tehničkom opremom za poslove nadzora državne granice kako iz predpristupnih fondova tako i iz vlastitih proračunskih sredstava između ostalog termovizijski uređaj, uređaj za kontrolu putnih isprava, zanavljanje plovila na moru i rijekama itd. Uspostavljen je i napredni informacijski sustav za upravljanje državnom granicom za sada na 9 graničnih prijelaza koji ima sposobnost uvezivanja u scehngenski informacijski sustav što je preduvjet za učinkovitu kontrolu buduće vanjske granice U tijeku je širenje ovog sustava na dodatnih 25 graničnih prijelaza čime će biti obuhvaćeno oko 90% prometa na budućoj vanjskoj granici ili otprilike oko 70 milijuna putnika godišnje. Za ilustraciju potrebno je istaknuti kako preko svih graničnih prijelaza Republike Hrvatske negdje oko zapravo 189 graničnih prijelaza godišnje prijeđe oko 150 milijuna putnika. Prema utvrđenim prioritetima u međunarodnoj graničnoj policijskoj suradnji sklapaju se odgovarajući sporazumi kako sa susjednim zemljama članicama i nečlanicama Europske unije tako i sa agencijama relevantnim za graničnu policiju, a u travnju ove godine potpisan je i radni dogovor o operativnoj suradnji sa Frontexom ili samostalnom agencijom nadležnom za koordinaciju operativnih mjera na vanjskim granicama Europske unije sa sjedištem u Varšavi. Sve navedene aktivnosti već do sada su rezultirale boljom učinkovitošću u suzbijanju svih oblika prekograničnog kriminaliteta, a posebno suzbijanju nezakonitih migracija. Bilježi se kontinuirani pad nezakonitih migracija u proteklom razdoblju od 2000. godine kada je zabilježeno preko 24 tisuće nezakonitih prelazaka državne granice dok je u 2007. zabilježeno oko 4300 nezakonitih prelazaka državne granice. Primjerice samo ove godine u obavljanju poslova nadzora državne granice otkriveno je i oduzeto u 811 slučajeva oko 122 kilograma opojnih droga, zabilježeno je 79 slučajeva krijumčarenja oružja, u međuagencijskoj i međunarodnoj suradnji prekinuto nekoliko lanaca krijumčarenja osoba, oduzeta veća količina cigareta kao i evidentirani drugi oblici krijumčarenja preko državne granice se odnosi na vozila i tehničku opremu. Evo da ne dužim više vezano za ove aktivnosti koje pokazuju rezultati rada granične policije i policije, klub Hrvatske demokratske zajednice podržati će donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru državne granice. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HSS-a, gospodin zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi državni tajniče. Hrvatska seljačka stranka podržati će predmetni tekst prijedloga zakona jer se njime pored usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa pravnim stečevinama Europske unije ujedno i kvalitativno poboljšavaju postojeća rješenja, a čije su manjkavosti uočene tijekom dosadašnje primjene zakona. Ukratko ćemo obrazložiti razloge zbog kojih podržavamo predmetni tekst. Prije svega zbog terminološkog i drugog usklađivanja sa međunarodnim standardima, te odredbama drugih važećih propisa Republike Hrvatske. Ovim se prijedlogom stvaraju preduvjeti da se olakša rad policiji i drugim našim nadležnim institucijama, sa susjednim državama i međunarodnim partnerima, posebice u pitanjima vezanim uz prelazak državne granice, granično odobrenje, privremeni granični prijelazak. Propisuju se uvjeti gradnje i opremanja graničnih prijelaza te obaveza operatera, gradnje i postavljanja objekata na području graničnog prijelaza, obaveze osoba koje obavljaju djelatnosti na području graničnog prijelaza. Propisuju se obaveze prijevoznika u zračnom prometu, mjesto obavljanja i troškove granične kontrole, uređivanje prostora uz granicu i zaprečavanje komunikacija, kao i niz drugih. Od svih spomenutih pitanja koja sada nećemo pojedinačno obrazlagati, posebno se vidi odlučnost Vlade i predlagača za jačanje međunarodne policijske suradnje sa susjedima i drugim međunarodnim partnerima. Ujedno izražavamo nadu da će biti što manje problema u praktičnoj provedbi zakona, po pitanjima praćenja, usklađivanja i organiziranja provođenja mjera i rješenja u policijskim poslovima na državnoj granici, aerodromima i pomorskim lukama, otvorenim za međunarodni promet, na teritorijalnom moru i unutrašnjim morskim vodama, unutarnjim plovnim putovima te poslovima u vezi s nezakonitom migracijom. Također smo uvjereni da se davanjem ovlasti nadležnom ministru za donošenje podzakonskih propisa doprinosi brzom i operativnom djelovanju u konkretnim situacijama, a time doprinosi brzom rješenju mogućih proceduralnih problema. Slijedom navedenog, još jednom ističemo da Hrvatska seljačka stranka podržava prijedlog predmetnog zakona, jer se predloženim rješenjima pored ciljeva vanjske politike podupiru i ciljevi na nacionalnoj razini po pitanju sigurnosnih mjera i drugih pitanja kojima se osigurava učinkovitija zaštita hrvatske granice, te se i na taj način doprinosi ukupnoj sigurnosti države. Hvala vam lijepo. Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospođa zastupnica, koje nema, Ingrid Antičević Marinović. Gospodin zastupnik Niko Rebić. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Dobili smo još jedan u nizu zakona u ovoj godini koji nose oznaku P.Z.E. kojim se usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije. Kad god se radi o prijedlogu promjene Zakona o nadzoru državne granice, znači da se radi o pitanju koje je vrlo važno za Hrvatsku. Prvi je razlog što je granica Hrvatske jedna od najdužih na svijetu po broju stanovnika, četiri i pol milijuna stanovnika, a granicu preko 3 tisuće kilometara, ako se usporedimo primjerice sa Poljskom koja ima 10 puta više stanovnika, a granicu kraću od naše. Drugi je razlog što se Republika Hrvatska nalazi u dosta osjetljivom geostrateškom i političkom položaju i prostoru. Poznato je da se preko Republike Hrvatske križaju mnoge rute i i organiziranog kriminala i prometovanje drogama, a i šverc ljudima. Zbog toga se nadamo da će i ove izmjene i dopune Zakona o nadzoru državne granice osigurati još bolju i veću učinkovitost u nadzoru i kontroli državne granice. Predložena rješenja u skladu su sa standardima koji se primjenjuju u zemljama Europske unije. U Zakonu o nadzoru državne granice da bi se bolje razgraničile dvije faze prilagodbe, budući da neke odredbe stupaju stupaju na snagu tek ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, od početka primjene Šengenskog provedbenog sporazuma u Republici Hrvatskoj, dok stupanja na snagu pojedinih odredaba ovisi o donošenju odluke Europskog Parlamenta i Vijeća Europske unije o ukidanju granične kontrole na unutarnjim granicama, odnosno u trenutku potpune primjene Šengenskog provedbenog sporazuma. U odredbi članka 10. važećeg zakona koji se odnosi na izdavanje graničnog odobrenja, dodan je novi stavak kojim je propisana ovlast ministra unutarnjih poslova da podzakonskim propisom propiše razloge za izdavanje graničnog odobrenja s obzirom da su se u praski pojavili problemi u tumačenju navedenog pojma. Isto tako odredbom članka 10. ovog prijedloga izmijenjen je članak 20. važećeg zakona, te se dodaju novi članci kojima se za određene vrste plovila propisane iznimke od obveze uplovljavanja ili isplovljavanja iz luke na teritoriju Republike Hrvatske koja je granični prijelaz, te obveze podvrgavanja graničnoj kontroli za pojedine vrste plovila. Ovo je potrebno unijeti u ovaj prijedlog radi usklađivanja sa odredbama aneksa 6. točka 5. uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća Europe iz 2006. godine, te je predloženo da ove odredbe članka 20. stupaju na snagu danom početka primjene Šengenskog provedbenog sporazuma u Republici Hrvatskoj. Radi usklađivanja Zakona o nadzoru državne granice sa člankom 7. uredbe Parlamenta i Vijeća Europske unije iz 2006. godine predložene su nove odredbe koje se odnose na provođenje osnovne i temeljite granične kontrole osoba. Člankom 22. ovog prijedloga mijenja se članak 37. važećeg zakona kojim se reguliraju uređenje prostora uz granicu i zaprječavanje komunikacija i on sada glasi u postupku donošenja prostornih planova kojim se planira uređenje prostora koji seže 100 metara od granične crte u svrhu osiguranja opće sigurnosti i preglednosti granice, ministarstvo je dužno nositelju izrade prostornog plana dostaviti zahtjeve za izradu prostornog plana. Nadležno upravno tijelo u postupku izdavanja lokacijske dozvole rješenje o uvjetima građenjima, odnosno rješenje o izvedenom stanju za građevinska područja, dužno je pribaviti suglasnost ministarstva. Suglasnost se neće izdati ako bi građevina ometala obavljanja granične kontrole i obavljanje nadzora državne granice. U članku 37. uređuje se koje se ceste i putovi, a koji nisu u funkciji graničnog prometa mogu zaprječivati radi onemogućavanja nezakonitog prelaska državne granice izvan graničnog prijelaza. Također se uređuje kada se i na privatnim posjedima mogu postaviti rampe i prepreke. Kaznene odredbe ovoga prijedloga Zakona o nadzoru državne granice usklađena su sa sadržajem navedenih izmjena i dopuna te odredbama Prekršajnog zakon. Sve ove izmjene i dopune Zakona o nadzoru države granice koje su brojne, predložene su radi potpunog usklađivanja s Odredbama schengenskog kodeksa o granicama, radi ispunjavanja jednog od uvjeta iz poglavlja 24. – Pravda, sloboda i sigurnost za ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju. Mislim da se radi o dobrom prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o nadzoru granice i da ga treba prihvatiti. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Završni osvrt, držani tajnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova Ivica Buconjić. Izvolite. Evo samo bih htio zahvaliti na podršci i reći da prihvaćamo amandmane Odbora za zakonodavstvo.